Dobro jutro dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom sjednice i prelazimo na najavljenu točku dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, bio je hitni postupak, P.Z.E. br. 840, predlagatelj Vlada Republike Hrvatske,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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Gospodin Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pred vama je, su izmjene i dopune Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, prijedlog zakona, jedna opsežna izmjena koja cilja ustvari u tri smjera. Prije svega ono odgovara na odluku Ustavnoga suda i normativno, znači legislativno uređuje materiju koji je ukinutih pojedinih odredbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji odlukom Ustavnoga suda 6. travnja 2011. godine, koja je mora biti praktički usklađena do 15. srpnja 2011. godine, taj relativno kratki rok je zahtijevao i onda intervenciju u ovaj zakon. To je jedan i vrlo značajan smjer izmjena. Drugi je onaj koji prolazi već od listopada ili studenog mjeseca prošle godine, ali vezan je uz zaključak Vlade sa 6. listopada 2010. godine, i potrebu usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva posebno procesnog zakonodavstva u upravnim stvarima, upravnog postupka sa općim zakonom, Zakonom o općem upravnom postupku, pa je iskorištena i ta prilika i promijenjene su, promijenjeno je dosta normi u smislu implementacije općih rješenja i ovaj Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Treće je ono što je uvijek dobro činiti, a to je poboljšavati tekst kada praksa ukaže na nedostatke koji u njegovoj primjeni, i to je činjeno u ovome zakonu i ovim izmjenama što supstancijalno, ali i puno više ja bih rekao pravnoga dotjerivanja nomotehničkog izričaja no bitnih novina. Ono što, kada idemo, krenemo redom naravno treba krenuti od pojašnjenja intervencija vezanih uz značajnu odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, pa je tako, koja isto tako u nekoliko točaka, koji, …/Govornik se ne razumije./… je obrazložiti u nekoliko točaka i način na koji je predlagatelj ustvari usvojio i zakonski, predlaže zakonsko rješenje ove, zakonsku provedbu ove odluke. Prije svega čini se da je najvažnija primjedba, odnosno suda odnosila se na puštanje široko, neprecizno definiranog egzistencijalnog pitanja kao uvjeta za odobravanje Ustavni sud misli da je taj kriterij bio nejasan, da je potrebno u kratku normu precizirati, odrediti i precizirati, obrazlažući to na vrlo uvjerljivim razlozima, ustavnopravne prirode prirode i dosezima konvencijskog zakonodavstva, konvencijskoga prava i konvencijske, i europskih standarda. Zbog toga je ovdje predlagatelj krenuo na, to razradio specificirajući vrste pravne pomoći, što primarne što sekundarne, i na taj način precizno definirao, ili puno preciznije definirano no do sada ovo pod navodnicima egzistencijalno pitanje. Pored toga u postojeće vrste pravne pomoći kreirana i zasebna vrsta pravne pomoći koja se odnosi na oslobađanje plaćanja sudskih pristojbi i troškova sudskoga postupka, na taj način došlo je ustvari do proširenja vrsta pravne pomoći i što što je ustvari vezano uz odluku Ustavnoga suda, ali i intencija samoga predlagatelja da se proširi, da se to područje u odnosu na korisnike pravne pomoći proširi. Pored toga uveden je, govorimo i dalje uvijek o intervenciji Ustavnoga suda, i novi sustav imovinskih kriterija za odobravanje pružanja pomoći što jedan standard, i iznimke od toga standarda, a u svemu tome ponovo dolazimo do jednog ublažavanja imovinskoga cenzusa koji je vjerojatno previsoko i …/Govornik se ne razumije./… bio postavljen i Ustavni sud je tu ustvari dao jedno mišljenje koje je zakonodavac iskoristio i koji se predlaže koji se predlaže zakonodavstvu urediti na način kako to predlagatelj kazuje, šireći, ublažavajući taj imovinski i precizirajući taj imovinski cenzus. Dalje vezano, jasno su definirani slučajevi, odvjetnik može odbiti pružiti pravnu pomoć korisniku pravne pomoći, vrlo kratko i dalje ostaje opće pravilo pružanja pravne pomoći, obveze pružanja pravne pomoći od strane odvjetnika, no ne na način kako je to dosad bilo učinjeno pozivanjem u dijelom na Zakon o odvjetništvu i statu odvjetničke komore, već su ti kriteriji odbijanja jasno razrađeni zakonom. Sveobuhvatno uređeni postupak povratka iznosa pružanja pravne pomoći, s čime se otklonila i nedoumica i različit pristup sudova u tumačenju ove norme, vezani uz pitanje naknade troškova spora, kada korisnik pravne pomoći, korisnika Konačno u ovome dijelu vezano uz ustavnosudsku odluku, uređen je i sustav financiranja pravne pomoći na način da je napušten koncept podjele sredstava unaprijed prema pružateljima određen u postotku. Novim se prijedlogom omogućuje racionalnija raspodjela sredstava, ali i nadzor nad utroškom sredstava u granicama mogućnosti državnog proračuna. Ono o čemu sam govorio u drugom smjeru, u drugom dijelu usklađivanja, odnosno drugom dijelu izmjena vezano je uz terminološki …/Govornik se ne razumije./… usklađenje sa Zakonom o općem upravnom postupku, vrijedno je tu istaći da je napušten termin uputnica i promijenjen terminom koji je u hrvatskom pravnom izričaju više korišten a to je rješenje, rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći, a i rokovi po ovome Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći usklađeni su sa intencijom, sa duhom Zakona o općem upravnom postupku i in favorem jasno korisniku pravne pomoći. Pored toga predloženo zakonsko rješenje prošireni krug pružatelja i na urede državne uprave, jer držimo da su njihovi administrativni kapaciteti takvi da oni to mogu činiti i da to ide isto tako u prilog korisnicima. O troškovima sudskih pristojbi, troškova postupka, dolazi do rasterećenja i predlaže se rasterećenje suda od toga i od tih postupaka i davanje to u nadležnost isto tako uredima Državne uprave. Konačno, isto tako važno novina barem preciziranje je u odnosu na izbor članova Povjerenstva za pravnu pomoć, definirana … povjerenstva ispred ovlaštenih udruga kao jednih od značajnih pružatelja pravne pomoći. Konačno, čini se da je ovim izmjenama i dopunama iskorištena mogućnost pored reakcije na ustavnu sudsku odluku i usklađenje iskorištena je mogućnost stvarnih supstancijalnih poboljšanja, ali i brojnih nomotehničkih poboljšanja i ispravljanja ponekad i uočenih pogrešaka u zakonskome tekstu. Evo, na ovaj način Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kao značajna novina prije dvije godine u našem hrvatskom pravnom sustavu ustvari počinje i dalje živi kao živo pravo i usklađuje i akceptira potrebe prakse i modelira sam sebe kroz praksu, ali i na taj način valja očekivati da će se postupci i dalje u praksi pojednostaviti i sve više pojednostavljivati i da će ovaj sustav biti uistinu sveobuhvatan sustav u prilog i na korist korisnicima pružanja besplatne pravne pomoći. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Gospođa Ana Lovrin, predsjednica Odbora za pravosuđe. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 5. srpnja razmotrio je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći s konačnim prijedlogom zakona. Odbor je prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela. U uvodnom obrazloženju predsjednik predlagatelja istaknuo je predložene izmjene i dopune i glavne značajke tih izmjena. U raspravi su članovi odbora jednoglasno podržali predložene izmjene i dopune zakona. Mišljenja su da predložene izmjene pored izvršenja odluke Ustavnoga suda RH sadrže i brojna druga poboljšanja vezana za besplatnu pravnu pomoć. Zatraženo je dodatno pojašnjenje članka 9. kako bi bilo razvidno da li se isti odnosi i na osobe sa invaliditetom u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć na što je od predlagatelja dobiven potvrdan odgovor potvrdan odgovor te se nakon provedene rasprave je Odbor za pravosuđe jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći sa sljedećim amandmanima: dakle, u članku 4. stavku 4. riječi iza točke riječi iza točke B stavka 1. ovog članka brišu se. To je čisto nomotehničko uređenje nepotrebnoga ponavljanja. Amandman drugi na članak 5. u članku 5. stavku 4. slovo D zamjenjuje se slovom E iz očite, to je ovo ispravak očite greške u pisanju. U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi: " U članku 11. stavak 2. riječi uputnice zamjenjuju se riječima rješenje o odobravanju korištenja pravne pravne pomoći." Tim se amandmanom ostaje na stanovištu da i ovlaštene udruge ne smiju odbiti bezrazložno pravnu pomoć donosiocu rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći. I također ovim amandmanom se terminološki usklađuje ova odredba zakona. Također, u članku 16. riječi koje je po zakonu dužan uzdržavati brišu se. Ovim amandmanom se utvrđuje da onaj krug osoba koji ulazi po definiciji pojma zajedničkog kućanstva, dakle krug osoba koji ulazi u pojam zajedničkoga kućanstva pa se na taj krug osoba dijeli prihod kućanstva mora biti i onda omogućena ona provjera koja se po ovome zakonu traži. traži. U članku 42. stavak 3. se briše. Dakle, time bi se zadržala postojeća odredba zakona koja kaže da ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa utvrđuje kriterije za ocjenu prijavljenih projekata. Dakle, ne da može utvrditi kao što je ovim izmjenama bilo predloženo već da utvrđuje iz razloga što se projekti prema nekim kriterijima moraju vrednovati. moraju vrednovati. Ne može biti da se mogu utvrditi kriteriji, a onda znači da može i bez ikakvih kriterija. Evo, u tom smislu s ovim amandmanima Odbor za pravosuđe podržava donošenje ovoga zakona. Hvala. U ime Odbora za ravnopravnost spolova gospođa Gordana Sobol, predsjednica odbora. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Odbor za ravnopravnost spolova je na svojoj 53. sjednici uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja ukratko je izložio najvažnije razloge prijedloga izmjena i dopuna postojećeg Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Naime, odlukom Ustavnog suda pojedine odredbe navedenog zakona proglašene su neustavnima. Nadalje, zaključkom Vlade RH propisana je obveza usklađivanja postupovnih odredaba sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Izmjene i dopune prilika su i da se otklone uočeni nedostaci, unaprijedi sustav besplatne pravne pomoći. U raspravi koja je uslijedila naglašeno je kako je Odbor za ravnopravnost spolova raspravljao i o Izvješću o izvršenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći te se očekivalo kako će primjedbe i preporuke tada iznesene biti uključene u prijedlog zakona. Izneseno je mišljenje da će za dio populacije besplatna pravna pomoć i dalje ostati nedostupna. Postavlja se pitanje hoće li državni službenici biti dovoljno educirani za diskrecijsko odlučivanje o opravdanosti zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć ili će rezultat biti još neujednačenije provođenje zakona. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podsjetila je na detaljnu analizu provođenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći objavljenu u Izvješću o radu pravobraniteljice za 2010. godinu te primjedbe i prijedloge za poboljšanje sustava. Unatoč navodima predstavnice Vlade RH na toj sjednici da će se primjedbe pravobraniteljice smatrati dragocjenom pomoći pri izradi prijedloga zakona niti jedna primjedba niti prijedlog u ovom prijedlogu zakona nisu prihvaćeni. Također je izrazila sumnju u opravdanost diskrecijskog odlučivanja te iznijela stav da imovinski i materijalni status trebaju biti odlučujući pri odobravanju besplatne pravne pomoći, a ne nečija procjena. Predstavnik Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom upozorio je da je sadašnji obrazac odvračajući i frustrirajući, a trebao bi biti što jednostavniji i pristupačniji za sve. U završnom osvrtu predstavnik predlagatelja dao je dodatno obrazloženje. Upozorio je da je Ustavni sud odredio kratak rok za donošenje izmjena što nije ostavilo dovoljno vremena za sveobuhvatnu javnu raspravu o nacrtu zakona. Nadalje, odbio je primjedbe na kompliciranost obrazaca za ostvarenje prava na besplatnu pravnu pomoć, a žrtve kaznenih djela obuhvaćene su Zakonom o kaznenom postupku. Smatraju da je u iznimnim situacijama nužno diskrecijsko odlučivanje kako bi se spriječile zlouporabe sustava besplatne pravne pomoći. Nedosljednost i neujednačenost u primjeni zakona nastoji se ukloniti sustavnom edukacijom državnih službenika. Nakon provedene rasprave prijedlog zaključka o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći članovi i članice odbora nisu podržali. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala vam poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege U Hrvatskoj nije vrijeme monsunskih kiša možda kao u Arizoni, ali evo ovo je vrijeme kada jednostavno padaju zakoni koje je predlagala Vlada. HDZ-ova većina sa svojom koalicijom prihvaćala unatoč brojnim primjedbama i opravdanim zahtjevima da se rade o protuustavnosti pojedinih odredbi u pojedinim zakonima, niste slušali. sud ukida te zakone. Među njima je i ovaj Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. I zbog toga Vlada

još jedan dokaz šlamperaja Vlade. Ja mislim da nijedna Vlada u povijesti Hrvatske nije donijela toliko protuustavnih zakona. A ove izmjene koje bi bile i trebale biti na tragu ne samo onog osnovnog načela koje u pravu mora vladati, preciznosti i određenosti norme, nego prije svega, dakle to je nešto što se podrazumijeva i što bi se trebalo podrazumijevati, nego da bi se upravo sustav unaprijedio sve ono što je upravo Odbora za ravnopravnost spolova iznijela kolegica Gordana Sobol. Dakle, da se sustav unaprijedi i da taj zakon osim svog pompoznog naslova zaista bude i u sadržajnom smislu upravo takav, da stranka ima pristup sudu i da ostvari besplatnu pravnu pomoć. Da li je tome tako? Jeli tome tako o tome su čak i koordinacije mnogobrojnih udruga koje se upravo bave pružanjem besplatne pravne pomoći iznijele svoje primjedbe. Nijedna nije usvojena. Kada se otvori kakva takva rasprava, Vlada šalje svoga predstavnika ili predstavnicu gdje se sve obećava, a ona se sutra ništa ne ispuni. Dakle opet ništa novo. Naime, Ustavni sud je upravo ukinuo odredbe postojećeg zakona, jer kaže da uz uvjete za dobivanje besplatne pravne pomoći, koje su sporne bile, ukinute su i odredbe koje određuju krug korisnika koje reguliraju raspodjelu sredstava za besplatnu pravnu pomoć i određuju slučajeve u kojima se besplatna pravna pomoć može uskratiti od strane davatelja sekundarne pravne pomoći tj. samih odvjetnika. Također je ukinuta i odredba koja propisuje da se troškovi besplatne pravne pomoći vraćaju u državni proračun ukoliko korisnik dobije sudski spor. Kako kaže naš veliki pravni stručnjak i u pogledu samog procesa općenito profesor Krapac, on decidirano u toj odluci kaže, pitanje je vrlo osjetljivo pogotovo u doba ekonomske krize. Dalje kaže, da sve te norme su u suprotnosti sa principom preciznosti i određenosti pravne norme, te se posebno ističe da cijena pravne pomoći ne može biti prepreka pružanju pravne pomoći. Ustavni sud je primijetio da se korisnici besplatne pravne pomoći jednostavno upravo i na način kada se ta pravna pomoć pruža s obzirom na ona određena sredstva koja su nužna i koja se daju pojedinim udrugama mogu preispitati i da često ne mogu tražiti od same države plaćanje za takve usluge jer žive upravo u kućama većim od propisanih kriterija. To je bio jedan od najspornijih kriterija, dakle gdje posebno, dakle koja je to teška problematika, gdje znamo to je nešto toliko životno tražitelji pravne pomoći jesu upravo naši stanovnici iz ruralnog područja koji žive u kućama većim od 35 m kvadratnog, a upravo dosadašnje ograničenje gdje ne vidimo nikakav veći pomak je bilo upravo ograničenje za tražitelja takve pravne pomoći ograničenje ukoliko živi u kući ili stanu većem od 35 m kvadratnih i 10 m dodatnih za svakog člana obitelji. Što to znači? Da bi svaki taj tražitelj morao prodati svoju tu nekretninu da bi mogao ostvariti neko svoje pravo pred sudom. Tako neko razmišljanje administrativno koje tjera sve te tražitelje praktički da pokrenu neku neku vrstu upravnog spora za koju nisu uopće osposobljeni pa niti im takvu uslugu mogu pružiti udruge koje se time bave, da bi ispunili te formulare koji imaju po 9 stranica da bi mogli ostvariti pravnu pomoć. Dakle, to je jedna apsurdna situacija koja zaista podsjeća na onu Ezopovu "Basnu o liji i rodi" gdje evo Vlada kao lija rasprostire kašu i nudi rodi ponuđeno, uz riječi, uzmi ne daj se nutkati. Jednostavno način na koje su stvari postavljene ili Vlada nije razumjela ovdje u čemu je problem ili jednostavno ne razumije potrebe građana, a pogotovo onih koji su najpotrebitiji. Taj postupak za pružanje besplatne pravne pomoći mora biti toliko jednostavan, naravno da on mora imati i nekakva ograničenja, ali ona moraju biti toliko jasna i jednostavna. Ne može se od takvih ljudi tražiti da ispune takve kriterije ne samo u stvarnom, materijalnom smislu gdje su vrlo visoki kriteriji postavljeni tako da ih malo tko može ostvariti, a s druge strane i kad podliježu pod takve rigorozne kriterije onda zbog ove formalne strane jer ne znaju i nisu vični tome i mnogi od nas ne bi to mogli i znali ispuniti. Da su takvi podaci porazni mi smo vidjeli i ovdje je upravo bilo rečeno od strane kolegice Sobol koja je govorila u ime Odbora za ravnopravnost spolova, ali to smo svi ovdje se uspjeli uvjeriti kad je ispred nas podastrto izvješće o provedbi ovog zakona je jasno bilo vidljivo da je taj zakon praktički doživio svoj debakl, doživio svoj slom u primjeni. I upravo na tom tragu, ne samo koristeći se ali prije svega koristeći se i odlukom i obvezom dakle ispravljanja svih oni protuustavnosti, ali da se prije svega ostvari smisao i cilj takvog jednog zakona koji mora omogućiti slobodan pristup građanima To je jedno od temeljnih načela, bilo je jedno od temeljnih kriterija u poglavlju 23., dakle da se svakom omogući slobodan pristup sudu, a slobodan pristup sudu znači da financijske prepreke odnosno teško imovinsko stanje ne može biti prepreka da čovjek traži pravdu pred sudom, ali jednako tako i pred nekim drugim tijelima, primjerice upravnim tijelima. Naime, svi iz udruge koji su registrirani za pružanje besplatne pravne pomoći istakli su da je postupak za davanje besplatne pravne pomoći do besmisla izbirokratiziran, da je izbirokratizirao samu ideju i da desetke tisuća kuna koje su pojedine udruge dobile temeljem natječaja iz proračuna je praktički nemoguće potrošiti, a to znači nemoguće je upravo postići njihovu svrhu postojanja, a takvih potreba ima jer jednostavno ljudi nisu mogli udovoljiti tim kriterijima. Prema tome, više štete su imali oni koji su htjeli i koji su se organizirali za pružanje ove pravne pomoći nego koristi. Ministarstvo pravosuđa je sredinom travnja rasporedilo nešto više od 2 milijuna kuna udrugama za pružanje besplatne pravne pomoći, a udruge su u prosjeku dobile oko 100 tisuća kuna. Dakle, da bi one i to one jednoglasno tvrde, da bi mogle pružiti besplatnu pravnu pomoć tražitelj, dakle onaj koji traži takvu besplatnu pravnu pomoć, mora dobiti prije svega uputnicu od županijskog ureda za upravu kojom se odobrava korištenje pravne pomoći. I upravo u tom segmentu nadopunjuju se dakle i te udruge i njihova zapažanja i iskustva vrlo negativna sa odlukom Ustavnog suda koji upravo primjećuju da najveći broj tražitelja dolazi ponavljam iz ruralnog područja koji nisu mobilni u tom smislu da imaju svoje vozilo. Pa primjerice u Šibensko-kninskoj županiji, u tim pojedinim mjestima gdje je bilo relativno i dosta zahtjeva, takvi ljudi su morali putovati u Drniš ili u Knin da bi dobili tu uputnicu. Oni nemaju sredstava da dođu do Drniša i Knina i tako su već u startu odustajali. Dakle, tu stvar treba spustiti i kroz jedinice lokalne samouprave do onih najnižih razina ako zaista želimo pomoći tim građanima. Nažalost, to niti je učinjeno niti se pokušava učiniti. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijek primjerice navodi da su od osoba koje su zatražile pravnu pomoć od centra tu pomoć dobile samo dvije osobe. Dakle to je udruga koja djeluje na čitavom području Osječke županije. samo dvije osobe su u konačnici mogle ostvariti to pravo. Prema tome, kažu one, od 80 tisuća kuna za koje smo mislili da je minoran iznos, koliko će nam se ljudi obraćati i kakav je interes bio, mi smo opravdali 520 kuna troška. To je bio trošak postupka za ove dvije osobe koje su uspjele ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć. Centar za mir pravne savjete i psihosocijalnu pomoć iz Vukovara, on je čak i kaže se da je to uspjeh da su obradili 10 uputnica, dakle od 86400 kuna koliko im je bilo odobreno uspjeli su iskoristiti pravne pomoći 2600 kuna. Isto tako, koordinacija za besplatnu pravnu pomoć na koja djeluje na području Vojnića, Karlovca, Gline i Gvozda gdje znamo kako je teška situacija i kakva je imovinska struktura, odnosno imovinsko stanje tog stanovništva, nisu dobili niti jednu jedinu uputnicu, odnosno ostvarenu pravnu pomoć. Dakle ovo su podaci, ovo su temeljne objektivne stvari jer to su, prikazane su i u samom izvješću da budu putokaz vlasti što u tom smislu treba mijenjati, međutim očito da to Vladu nije bilo briga. Dakle, jasno je da je osnovni prigovor da su visoko postavljeni zahtjevi i da je procedura iznimno komplicirana, kompliciranija nego ona u što bi se stranka sama upuštala bez ikakve pravne pomoći pred sudom ili pred nekim upravnim tijelom. Dakle, to je onda jedan apsurd. I ono što su same te udruge i ta koordinacija udruga iznijela, a to je upravo da opseg, to su upravo zahtjevi koje je Vlada na žalost ignorirala da opseg pružanja primarne pravne pomoći da se proširi na sve pravne i na sve vrste postupka. Jer za stranku, za neke koji sa strane promatraju, koji nisu u istoj imovinskoj situaciji za njih se čini da je to beznačajna stvar, ali za stranku to život znači. Ne možemo negirati da su to za njih beznačajne stvari. I ovdje je već bilo rečeno u ime odbora da tko je to koji će diskrecijski određivati je li to važan spor, važan predmet za jednu stranku. Ne smijemo biti tako bešćutni. Vlast osim što se mora držati principa određenosti, principa jasnoće pravne norme, vlast ako igdje drugdje i kod jednog prijedloga zakona ovdje mora pokazati da ima dušu. Hvala. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo zastupnica je rekla da se kroz cijelo vrijeme donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da su udruge imale primjedbe. To je točno. Da su im predstavnici Vlade sve obećavali, a onda su ih prevarili pa ništa nisu stavili u prijedlog zakona. Dakle, to jednostavno nije točno jer je i prigodom donošenja prvog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći širok krug razgovora sa udrugom proveden. Uzete su u obzir njihove primjedbe, ali naravno ne sve one jer udruge nisu svrha sama sebi već je svrha ostvarivanja i smisla i cilja ovoga Zakona, a to je omogućavanje pristupa pravima svih građana bez obzira na njihovu ekonomsku i socijalnu moć. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Pa evo uvažena kolegica je kazala netočno ja ću citirati njezin navod. Kaže: "Ustavni sud ukida još jedan zakon." Pa naravno da nije odlukom Ustavnog suda ukinut cijeli zakon, nego pojedine njegove odredbe. I upravo ovim izmjenama i dopunama se te odredbe, dakle preciziraju, pojašnjavaju i ukazuje se sada na bolja zakonska rješenja. I otklonit će se ovim novim zakonskim rješenjima čitav niz problema koji su se uistinu pojavili u smislu primjene samog zakona. Dakle, ne radi se o ukidanju zakona, nego o pojedinim njegovim odredbama. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ove izmjene i dopune Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći jer smatramo da ovim predloženim izmjenama, dakle Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je evo sada u primjeni nešto više od dvije godine zapravo se poboljšava i da se bolje ispunjava ona svrha zbog koje je on i donijet pred dvije godine. Točno je da se ovim Zakonom, dakle ispunjava odluka Ustavnoga suda koji je odredio da pojedine odredbe ovoga Zakona mogu ostati na snazi još do 15. srpnja ove godine. I u tom smislu će tu obvezu iz odluke Ustavnoga suda ćemo evo sada i ispuniti. I naravno još i ova druga dva razloga za izmjenu, a to su usklađenje sa Zakonom o općem upravnom postupku, ali jednako tako i neke poboljšice u izričaju zakona, a i one neke nedoumice u primjeni koje su se pokazale u ove dvije godine. Točno je što je kolega Tomljanović rekao da ovaj Zakon nije ukinut odlukom Ustavnoga suda. Ukinute su njegove pojedine odredbe. I evo premda je bilo dobacivanja iz klupa da je ukinut gotovo cijeli zakon. To jednostavno nije točno. Ukinute su evo dvije odredbe, dva stavka iz dva članka i još tri članka koliko uspijevam pobrojat su ukinute, a ostale izmjene i dopune zakona kojih je zaista jedan obiman broj ali nisu obvezne prema odluci Ustavnoga suda već je iskorištena prigoda izmjene i dopune da bi se ovaj zakonski tekst i u drugim drugim dijelovima u izričaju poboljšao i da bi se uvele neke poboljšice. Čuli smo, tu možda je bila malo promašena rasprava jer kao da smo raspravljali. Mi smo pred čini mi se dva tjedna raspravljali o Izvješću o pružanju besplatne pravne pomoći, pa je tu bilo mjesto da pobrojimo sve to što do sada možda nije bilo najbolje. Ali upravo temeljem tih i takvih izvješća gdje su se utvrdili problemi u provedbi rezultat toga su i ove izmjene i dopune pred nama. Naravno da je ovako cjelovito riješen institut pravne pomoći prema Zakonu iz 2008. jedna novina u Hrvatskoj. Dakle, za svaki novi zakon, novo reguliranje jednog pravnog područja potrebno je neko vrijeme u praksi da bi se ono potvrdilo i provjerilo. Evo sad je iza nas dvije i pol godine korištenja. Dakle, možemo iz izvješća vidjeti da je broj osoba koje su zatražile korištenje besplatne pravne pomoći, dakle porastao čini mi se za 18% i da za 18% i da je također porastao broj odobrene besplatne pravne pomoći. Čuli smo tu da je bilo niza problema da ljudi nisu mogli doći do besplatne pravne pomoći, jer je bio strog imovinski cenzus. I to je, to se iščitalo iz izvješća. I upravo u tom smislu idu izmjene ovoga Zakona. Dakle, da se uvjeti za dobivanje besplatne pravne pomoći ublaže što znači da više niti ovaj uvjet odgovarajućeg stambenog prostora nije ograničen kvadratima, pa je dolazilo zaista do takvih problema da ljudi ako su imali 10 kvadrata više stambenog prostora su izgubili ovo pravo. Sada je to po ovom prijedlogu utvrđeno da će se smatrati odgovarajućih stambenim prostorom ako podnositelj zahtjeva i članovi njegovog domaćinstva koriste isključivo jedan jedini stan ili kuću za stanovanje što bi značilo da oni nemaju dva, tri stana ili može bit kuću za odmor, a da se javljaju na sredstva iz državnoga iz državnoga proračuna. Također je imovinski cenzus povećan, dakle na 2 tisuće i 700 kuna, što znači da danas jedna četveročlana obitelj može imati prihod, dakle čistu plaću preko preko 10 tisuća kuna i da ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć, naravno tu svi oni primici dječji doplatak itd. ne ulaze u taj iznos, dakle i tu je otvoren širi prostor za dostupnost te besplatne pravne pomoći. Što se tiče odluke Ustavnoga suda ono što treba reći da Ustavni sud zapravo nije zadirao u meritum i u princip ovog zakona, on je samo rekao da norme nisu precizno određene, dakle prvu primjedbu imamo u odnosu na koncept egzistencijalnoga pitanja koja je bila zakonom nedovoljno precizno, dosadašnjim zakonom, izričajem zakona nedovoljno precizno precizno utvrđena, pa je u tom smislu i izmijenjen članak 5. koji sad precizira za što se i za koje postupke se može odrediti, odobriti besplatna pravna pomoć, ali također kaže da iznimno i u svim ostalim upravnim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti. I ono što je još valja reći da iznimno i od stavka 1. koji govori kad će se odobriti i gdje će se pred kojim, pred sudovima, javnopravnim tijelima i odobriti besplatna pravna pomoć, da sud može na zahtjev stranke koja ne ispunjava ovim zakonom propisane uvjete odobriti pravnu pomoć iz razloga Naime tu se onda zadržava taj opći princip i europski pristup pravo pravičnosti, ali se onda odluka o tome prepušta isključivo sudu i sucu da o tome odluči. Prijedlogom ovih izmjena zakona također su precizirane i druge odredbe na koje je ukazao Ustavni sud, a to je novi sustav imovinskih kriterija, dakle kao što sam već govorila također su precizirane odredbe o tome kada odvjetnik može odbiti pružiti pravnu pomoć, u biti u meritumu je to ostalo gotovo isto, samo se ovaj zakon više ne poziva na Zakon o odvjetništvu, već sam utvrđuje razloge kao što je to uglavnom i u Zakonu o odvjetništvu kada odvjetnik može odbiti pružiti pravnu pomoć. Što se tiče povrata plaćene pravne pomoći ukoliko je stranka uspjela u sporu, i ove odredbe i ove odredbe su precizirane izmjenama ovoga zakona, a svakako tu smo čuli kojekakvih razmišljanja, ali sigurno da stranka kada uspije u sporu i kada dobije naknadu svojih sudskih sudskih troškova koji su potrošeni da nije u redu da ih zadržava za sebe, a da su oni bili plaćeni iz sredstava poreznih obveznika, dakle iz proračuna, ukoliko je unaprijed nešto primila, a poslije je za to naknadu kao stranka koja je uspjela u sporu primila, onda je u redu da to se I zadnja primjedba Ustavnoga suda koja je govorila da nisu dovoljno transparentno određena raspodjela sredstava iz državnog proračuna pružateljima pravne pomoći, jer je do sada bilo određeno u postotku da 50% se na udruge za projektno financiranje, a ostatak na druge pružatelje pravne pomoći, dakle odvjetnike, sada se to više ne utvrđuje u postotku, već se to precizira način raspodjele i nadzire se utrošak sredstava državnoga proračuna. Ovdje smo čuli niz primjedaba o tome kako je komplicirano da građanin dođe do besplatne pravne pomoći, jer su tu neki jako komplicirani obrasci itd. I izmjenama ovoga zakona to se nastojalo u što je većoj mogućoj mjeri ali naravno ne možemo i ne bi bilo u redu da pravo na besplatnu pravnu pomoć ima svatko bez obzira na svoju ekonomsku ili socijalnu snagu, da to, ta sredstva koristi iz, zapravo zapravo od poreznih obveznika i iz državnoga proračuna. Dakle ovo je pravna pomoć u građanskim i upravnim stvarima, jer je pravna pomoć u kaznenim predmetima riješena Zakonom o kaznenom postupku, dakle za one osobe koje to ne mogu ostvariti svojim sredstvima, dakle nisu toliko ekonomski ekonomski moćne. Pristup znači obratiti se samo prvom uredu državne uprave gdje će oni djelatnici u državnoj upravi dakle uputiti stranku i svakako joj i ispuniti obrazac ukoliko je stranka neuka, stranka ne mora donositi nikakve dokaze o imanju ili neimanju imovine, to će sve provjeriti ured samostalno, dakle jedino ono što treba iz porezne uprave donijeti potvrdu o svome dohotku. Dakle jednostavnije od toga ne znam kako bi moglo biti, možda primjedba da u nekim ruralnim mjestima gdje je prvi ured državne uprave udaljen od pojedinoga mjesta da se razmisli o eventualnom eventualnom prijenosu ovlasti na upravna tijela jedinica lokalne samouprave, da bi u tom smislu bilo to dostupnije građanima. Prigovori udruga da su spremne pružati pravnu pomoć, ali da eto nije bilo, nego jedan ili dva zahtjeva, dakle naravno svi, za sve građane jednako, pod određenim uvjetima imovinskog cenzusa kada ispune te uvjete koji su ovim prijedlogom izmjena i dopuna znatno ublaženi imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Zanimljivo je da su odvjetnici gotovo u cijelosti istrošili da tako kažem taj svoj po dosadašnjem zakonu rezervirani dio, i to je vrlo razumljivo, jer se stranke kada dobiju rješenje o odobrenju prava na na besplatnu pravnu pomoć, a trebaju se obratiti sudu stranke će po prirodi stvari prvo se obratiti odvjetniku za takvu pomoć da ih on zastupa na sudu, i daleko je više u u ovim predmetima zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć, a to znači zastupanje pred sudom, nego na primarnu pravnu pomoć. Također ovim se zakonom uvodi i novi pružatelj pravne pomoć, a to su uredi državne uprave, ukoliko oni administrativnim kapacitetom to zadovoljavaju i ukoliko mogu. Mislim da je to dobro jer su to educirane osobe, poglavito u ove 2 godine su prošle temeljitu edukaciju u tim uredima i nema razloga kada stranka već tamo dođe da onda i ne dobije pravnu pravnu pomoć u onom dijelu u kojem to uredi mogu pružati, a to je primarna pravna pomoć. Evo na tragu svih ovih svih ovih iznesenih izmjena i dopuna i od strane državnog tajnika i evo koje smo sad elaborirali i kojima se zapravo implementiraju primjedbe Ustavnoga primjedbe Ustavnoga suda, ali kojim se i širi besplatna pravna pomoć i to treba reći, osim na zastupanja pred sudovima i pred državnim tijelima, odnosno kako je sada stipulirano javno-pravnim tijelima, da se u besplatnu pravnu pomoć uključuje i oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi i oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka čime se objedinjuje i taj segment pravne pomoći koji je dosad se određivao odlukom suca pa se sudac opterećivao nesudskim stvarima prije svega, nije imao mogućnost, odnosno imao je težu mogućnost provjere imovnog stanja i kriteriji su bili neujednačeni ovisno od suda do suda ili od suca do suca itd. Ovim se zakonom sada utvrđuju jednaki kriteriji, ovaj zakon sada dozvoljava da se odredbe o besplatnoj pravnoj pomoći odredi i drugim posebnim zakonima ukoliko to neko posebno posebno područje zahtjeva. Ali, ono što pridržava za sebe ovaj zakon to je da odredbe zakona kojima se utvrđuje postupak oslobađanja od sudskih pristojbi i oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka imaju prednost postupovne odredbe ovoga zakona, a ne posebnih zakona. Evo i kako je isteklo vrijeme zbog svih ovih poboljšica postojećega zakona, a sam koncept zakona je dobro postavljen sa ovim poboljšicama mi ćemo podržati donošenje zakona.

Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. primjedbe Ustavnog suda promijenilo 56 od 67 članaka. Dakle, očito treba pisati novi zakon. Međutim, bez obzira što je ministarstvo promijenilo 56 od 67 članaka što znači da i samo smatra da je loš zakon bio, a bio je loš, nisu napravili dobar zakon. Ovaj zakon ne valja. I temeljem onog što je rekao Ustavni sud, a Ustavni sud ovdje nije rekao, samo u pola rečenice spominje nepreciznost izričaja, a upravo obrnuto suprotno onom što vrlo često Ustavni sud radi nije se zadržavao na tehničkim primjedbama o preciznosti ili nepreciznosti izričaja nego je većina teksta koji Ustavni sud obrazlaže svoju odluku se odnosi na meritum. Dakle, na siromaštvo, na uputnice, na način određivanja kriterija, na neprihvatljivost birokratizirane procedure pa vas čak upozoravaju i na potrebu istraživanja tih tema. se ni najmanje nije zadržavao na tehnikalijama preciznosti izričaja nego upravo na meritumu. Inače dok ovo raspravljamo ovo je naš monitoring. Ako se sjećate kad smo raspravljali o završetku pregovora pa imat ćemo monitoring, nećemo imati monitoring, pa što će taj monitoring značiti – ovo, ovaj zakon i niz ovakvih zakona koje treba promijeniti, prilagoditi nove donijet je sadržaj onoga što će pisati u izvještaju Europske komisije koja će promatrati na koji način se zakoni provode, mijenjaju i dovode do one razine na kojoj faktički se njima može postići ono što se tvrdi da se njima želi postići i o tome će ovisiti da li će zemlje članice odlučiti da odgode ulazak Hrvatske u EU sa 1. srpnja 2013. na neki kasniji datum ili ne. To je inače sadržaj Poglavlja 35. u kojem se definira naš monitoring koji smo nota bene završili. Prema tome ovo nije samo vezano na jednu vrlo važnu temu u kojoj se radi o dostupnosti pravde nego je vezano i na jednu širu temu, a to je dostupnost EU. Ovaj zakon ima jednu vrlo čudnu povijest, a to je da od početka kad se počeo raditi i bio u različitim fazama u proceduri ovdje u Saboru iz meni potpuno nepoznatih i neobjašnjivih razloga se njime uvijek pokušavalo spriječiti što je moguće veći broj ljudi da dođu do besplatne pravne pomoći. Dakle, umjesto da se zakon koncipira tako da što veći broj ljudi može dobiti besplatnu pravnu pomoć pri punoj svijesti da svatko tko si može platiti će si sigurno platiti advokata dobroga, zakon je koncipiran od početka, boreći se protiv ljudi koji bi eventualno mogli zatražiti besplatnu pravnu pomoć. Ono što je najzanimljivije ovdje postoji staro pravilo ako nešto funkcionira nemoj ga popravljati. Besplatna pravna pomoć je u Hrvatskoj postojala i dobro je funkcionirala. Od strana različitih udruga i od strane odvjetnika. I onda se krenula regulirat cijelom serijom varijanti ovog zakona i od tisuće ljudi koji su tražili besplatnu pravnu pomoć sada naravno ne traži nitko jer ne može tražiti. I oni podaci o kojima je kolegica Antičević govorila su točni. Dakle, imate po dva čovjeka tu, po tri čovjeka tamo gdje ste nekad imali stotine pa i tisuće ljudi. I naravno da ljudima treba ta pomoć. Ali, treba im tako da razumiju gdje je mogu tražiti, što mogu tražiti i što mogu dobiti. Zakonom, očito i Ministarstvo pravosuđa je bilo potpuno svjesno da zakonom koji je dosada bio na snazi je bio potpuno nemoguć. Jer da nije bilo svjesno da je taj zakon bio potpuno nemoguć ne bi mijenjalo 56 od 67 članaka. Međutim, ono što je promijenilo, poslujući sa ovim različitim varijantama ovog zakona je zapravo od jednog sustava gdje su ljudi mogli dobiti neku pomoć i gdje im je bilo dostupno nekakvo savjetovanje se došlo do toga da više ne mogu. Dakle, i to smo uredili zakonom da onda imate po dva, tri čovjeka koja traže na istim mjestima gdje ste nekada imali stotine i tisuće ljudi koji su tražili takvu vrstu pomoći. Postoji inače detaljna analiza i to bi zbilja trebali uzeti. Mislim u tome je sudjelovalo puno ljudi, međunarodni i domaći stručnjaci uključujući profesora Pravnog fakulteta Alana Uzelca koji je inače i član DSV-a koji je detaljnu analizu napravio zašto ovo ne funkcionira, detaljnu analizu zašto ovo ne funkcionira i zašto ljudi ne mogu doći do toga, detaljnu analizu zašto uputnice ne funkcioniraju i onda vi u ovom zakonu ukidate uputnice i upisujete rješenja. Dakle, nije šija nego je vrat. Ne mora više čovjek ići okolo sa uputnicom nego mora ići s rješenjem, kao da mu je lakše nositi rješenje nego što mu je bilo lakše nositi uputnicu. Tražite suglasnost ukućana kolegica Sobol to je u njezinom resoru, suglasnost ukućana da im se pretražuje po imovinskom stanju. Prvo postoji naravno OIB koji bi to naravno morao omogućiti. Tražite tu suglasnost recimo u situaciji gdje imate nasilje u obitelji i sada će muž koji tuče ženu dati koja hoće i obratno to što kaže predsjednik, kojih je doduše ima slučajeva od 3%, a 97 su ovi drugi, će sada dati suglasnost da se njemu pregledavaju računi ako njoj treba pomoć i ode na sud i rastane se primjerice. Dakle, rješenja su ovdje upisana koja apsolutno ne uzimaju u obzir planetu Zemlju da ne kažem stvarni život i kojim ljudima je to potrebno. Pa nije to potrebno ljudima koji žive sa sa pristojnim standardom u komotnijim uvjetima, ne. Potrebno je ljudima koji žive u lošim uvjetima, koji su siromašni da si ne mogu platiti ni autobusnu kartu, a kamoli nešto drugo. Glavni kriterij za ovakav zakon, ako hoćete da on stvarno postigne cilj koji treba postići, a to je da ljudi koji si ne mogu priuštiti da si plate pravnu pomoć, da ju dobiju. I u tim uvjetima je sigurno bolje da se jedan ili dva provuku koji ne bi imali po svim kriterijima pravo, nego da 99% od onih kojima to treba nemaju šanse doći do te pravne pomoći. Očito je da državni uredi nisu rješenja, očito je da su rješenja obilazak terena, što su nota bene Udruge za ljudska prava radile. Dakle, obilazak terena što prane klinike recimo rade, po tim selima u nekim jedanputa u 6 mjeseci u svakom dijelu HRvatske gdje imate takav teren, to nije u urbanim centrima, nego u ruralnim dijelovima, obilazak terena gdje je ljudima dostupno onda na licu mjesta. Dok uopće oni saznaju kuda moraju ići državni uredi postoj i već iskustva sa tim državnim uredima koji uglavnom upotrebljavaju ogromnu birokratsku proceduru, da te ljude izbace van, da ih prestraše i da im više ne dolaze i ne gnjave ih. Može se reći, mi iz nekog razloga ne želimo osigurati besplatnu pravnu pomoć, ne želimo pa imamo različito stajalište. Ja recimo smatram da treba, vi smatrate da ne treba, o.k. ali mislim da je krajnje cinično reći je, je, je mi osiguravamo besplatnu pravnu pomoć, ali smo to zakonsko uredili tako da za razliku od onoga što je prije bilo moguće, sada više nitko praktički bez diplome pravnog fakulteta i prosječne plaće od 15 tisuća kuna ne može se dokopati besplatne pravne pomoći. A u tom slučaju ako ima pravni fakultet i 15 tisuća kuna onda ne zadovoljava kriterije, a bez toga ne može razumjeti što ste mu ovdje sve napisali. Prema tome, moje mišljenje je da će taj zakon doživjeti jednu ogromnu promjenu ako se želi osigurati besplatna prava pomoć. Dakle, sljedeći puta se neće vjerojatno mijenjati 56 od 67 članaka, nego što ja znam 65 od 67 članaka, dakle tu treba novi zakon. Ali ovo što je ovdje promijenjeno, a primjedbe Ustavnog suda su vrlo sadržajne. One nisu tehničke i samo formalne prirode, nego su vrlo sadržajne i upućuju vas na taj sadržaj, a na kraju je došla promjena takva da umjesto uputnice imate rješenje, to ne pojednostavljuje ništa situaciju, da imate još urede državne uprave i da nema kriterij od 35 kvadrata koje bi morali prodati da bi si mogli osigurati besplatnu pravnu pravnu pomoć, nego sada možete imati malo više kvadrata i ne morate odmah postati beskućnik ako hoćete pravnu pomoć. Dakle, mi nećemo podržati taj zakon, ali je činjenica da taj zakon je pod monitoringom i da o kvaliteti toga zakona i o pokušaju da se ovdje nešto smulja, mislim da je puno, puno opasniji nego što je šteta za ljude koji neće moći osigurati pravnu pomoć. Opasno je jer se odnosi na udovoljavanja monitoring kriterija za 1. srpnja 2013. i ako se ovo bude radilo mi 1. srpnja 2013. mi u EU ući nećemo. Hvala. Hvala. Imamo ispravke. Prvo gospođa zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Niz netočnih navoda, ali evo barem jedan. Da je promijenjeno 53 članka u ovom zakonu po odluci Ustavnog suda, netočno. Ustavni sud slovom i brojem ukida dva cijela članka i tri stavka u tri članka. To je ono što ukida Ustavni sud. Istine radi mi smo tu dosta opširno govorili i državni tajnik i ja sam govorila o razlozima za ove druge izmjene. Jedna druga velika netočnost, da je do donošenja ovoga zakona sustav besplatne pravne pomoći dobro funkcionirao i da je bio dostupan. Ja bih pitala po čijoj to informaciji dobro, isključivo po informaciji udruga koje su bez ikakvih kriterija i kvalifikacija tobože pružale pravnu pomoć, ne po strankama i građanima. A ako se vi zalažete za to da se državni proračun, novac državnog proračuna i poreznih obveznika troši bez ikakve kontrole na način da se da 400 jednoj udruzi, neću imenovat, 400 tisuća kuna, a da u izvješću o potrošenom novcu tamo 2008. piše pružili smo pravnu pomoć 358 puta. Kome, kako, zašto, šta, nigdje ništa. To je protivno i mnogim drugim zakonima ove države o trošenju proračunskog novca. Hvala. Hvala. Imamo još jedan ispravak, gospođa zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Netočan je navod zastupnice koja kaže: zakon je koncipiran protiv ljudi koji bi mogli ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć. To je netočno. Upravo se dogodilo zapravo suprotno, zakon je koncipiran tako da se pristupilo stvaranju novog sustava kriterija, imovinskih kriterija za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć. Isto tako je propisan standard u odnosu na imovinsko stanje kao glavni kriterij za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, jednako kao što su i propisane iznimke od općega pravila. Hvala lijepa. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa, poštovani predsjedniče. Državni tajniče. Pa sigurno na početku je dobro prisjetiti se da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći primjenjuje se od 11. veljače 2009. godine i što je u svakom slučaju značajno za mnoge građane Republike Hrvatske. Pravosuđe i njegova tijela postala su dostupna svim građanima pod jednakim uvjetima. Nitko nije branio nikome i prije da donese takav zakon, ili od 2000. ili koje godine da isto tako građani mogu puno ranije kroz Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ostvarivat svoju pravnu pomoć. Ali najlakše je danas kritizirati kad netko nešto napravi. Građanima čije egzistencijalne mogućnosti nisu dovoljne za angažiranje odvjetnika ovaj zakon osigurava jednak i djelotvoran pristup pravosuđu tj. besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred sudom. Besplatna pravna pomoć utvrđuje se kao primarna i sekundarna. Primarna pravna pomoć obuhvaća opću informaciju, pravni savjet, sastavljanje određenih pisanih podnesaka, rješavanje spora mirnim putem izvansudskim rješenjem. Sekundarna pravna pomoć obuhvaća zastupanje pred sudovima, mirno rješavanje spora pred sudom i pisane podneske u sudskim postupcima. Sustav besplatne pravne pomoći organiziran je danas u 20 u reda državne uprave u županijama i 13 ispostava, a pravnu pomoć mogu pružati odvjetnici, udruge i pravni fakultet putem pravne klinike. Za sada su samo dvije takve pravne klinike, jedna je u Zagrebu, a jedna u Splitu. Sukladno zakonu osnovano je Povjerenstvo za pravnu pomoć kao savjetodavno tijelo Ministarstva pravosuđa, a koje čine predstavnici upravo tih udruga, sindikata, akademske zajednice, Odvjetničke komore, Ministarstva pravosuđa itd., znači sastavljeno je od predstavnika pružatelja i korisnika besplatne pravne pomoći i zato je dobro što se ovim zakonom upravo jača položaj tog povjerenstva, znači tijela koje u principu upravlja sustavom besplatne pravne pomoći. Besplatnu pravnu pomoć građani najviše koriste u obiteljsko-pravnim postupcima, negdje u oko 53% slučajeva u odnosu na ukupno korištenje besplatne pravne pomoći. Zakonom se uređuju oblici pravne pomoći, uvjeti koje korisnik treba ispuniti, definirani su pružatelji pravne pomoći, način njihov rada i financiranje i uređena su pitanja nadzora nad provedbom zakona. Predloženim izmjenama i dopunama zakona prema odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske ublažen je kriterij egzistencijalnog pitanja kao jedan od uvjeta za odobravanje besplatne pravne pomoći. Kvalitetnije je uređeno pitanje imovnog kriterija, a u skladu s razlozima koje je naveo Ustavni sud Republike Hrvatske. Naglasak je na konkretnim životnim okolnostima, a predložena rješenja su usklađena s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksom Europskog suda za ljudska prava. Predloženim zakonom se detaljno uređuje i definira sadržaj obijesnog parničenja tj. kada su očekivanja podnositelja zahtjeva nerazumna, nerazmjerna sa stvarnom situacijom, odnosno ako je razvidna zloporaba zahtjeva za besplatnom pravnom pomoći. Detaljnije su uređena pitanja vezana uz oslobođenje od plaćanja pristojbi i troškova postupka. Dosadašnja praksa to je područje uređivala šumom zakona, sada se to kvalitetnije i detaljnije uređuje ovim predloženim zakonom. Detaljnije je uređeno pitanje naknade troškova spora kada stranku zastupa odvjetnik. Sada se nedvojbeno propisuje pravo na punu naknadu troškova s osnova nagrade i naknade za rad odvjetnika u slučaju uspjeha u sporu. Precizno se uređuju uvjeti i način povrata plaćenih troškova pravne pomoći kada je korisniku u sporu dosuđen trošak postupka, imovina ili dohodak tj. primitak koji takav povrat opravdava. Otvorena je mogućnost bespovratne dodjele sredstava u visini 10% od iznosa ukupno pružene pravne pomoći u slučaju izvanrednih materijalnih troškova. Sve u svemu, ovim izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći sigurno će ovaj zakon biti puno efikasniji u svojoj primjeni. Tako da sve ove kritike koje jesu po meni ne stoje, ali izgleda izgleda da je važno, bitno je da se kritizira, a ne da se stvarno govori o suštini ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa Gordana Sobol, izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Dakle dozvolite mi, nekoliko stvari bih htjela reći povodom izmjena i dopuna Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Naime, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći namijenjen je, valjda nam je to svima jasno ili bi trebalo biti jasno, onima koji nemaju financijskih sredstava da ostvare da ostvare svoje pravo, ostvarivanja svog prava pred sudovima u Hrvatskoj i da bi ustvari onda i duh toga zakona trebao bit upravo ka tome cilju. Sva izvješća koja smo do sada ispravljali, a vezana su uz Zakon o pravu na besplatnu pravnu pomoć pokazuju da se htjeli mi to priznati ili ne besplatna pravna pomoć koristi u malom broju slučajeva, da se ionako mala predviđena sredstva za tu namjenu ne troše, ne potroše do kraja. Stoji činjenica i ocjena da zakon kao takav nije zaživio i da je mnogim zainteresiranima za ostvarenje prava preko ovog Zakona u stvari ostao nedostupan. O toj problematici razgovarali smo više puta u ovom Saboru između ostalog, a i najviše razgovarali smo i kod samog donošenja Zakona o pravu na besplatnu pravnu pomoć. I ja sam jučer na sjednici odbora rekla da mi je u stvari danas jako žao što upravo u tom periodu kad se donosio onaj prvi zakon, dakle o pravu na besplatnu pravnu pomoć da onda Vlada nije imala dovoljno sluha na primjedbe koje su dolazile sa razine ne samo nevladinih udruga, nego i sa razine nego i sa razine stručnjaka. I ja sam sigurna da je tada Vlada usvojila primjedbe da bi taj zakon puno prije zaživio i bio u krajnjoj liniji dostupan svima onima kojima on treba biti dostupan. Stoji činjenica kao što je naglasila kolegica Pusić da izmjene i dopune Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koje su danas ovdje pred nama nisu ograničene, nisu se ograničile samo na one dijelove zakona koje je Ustavni sud ukinuo kao protu ustavne već u stvari idu i puno šire. I obzirom stvarno na broj članaka koji se mijenja i ja postavljam pitanje nije li bilo potrebno donijeti i potpuno novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Ograničit ću se samo ne nekoliko primjedbi vezano oko rješenja koja su data kroz ovaj Zakon naslanjajući se na analizu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova koju je dala upravo primjena ovog zakona koju je dala u svom izvješću za 2010. godinu. Pa onda recimo sve nas podsjećam da smo tad se prepirali, da li se mišljenje i preporuke iz takvog i sličnih izvješća uvažavaju od strane Vlade. Ali ovo je, obzirom da niti jedna preporuka iz tog mišljenja koje se odnosilo na izradu novog prijedloga, odnosno izmjena i dopuna prijedloga zakona nisu usvojena zaključujem da smo u pravu kad kažemo da badave raditi analize, da badave pisati preporuke i mišljenja kada oni koji bi to trebali uvažavati ili se barem očitovati o tim preporukama i mišljenjima to ne učine. Dakle, prvo što je uočljivo u ovom prijedlogu izmjena i dopuna zakona, a to je da je sužen krug pravnih područja na kojima je moguće redovno tražiti pravnu pomoć, te je sužen krug osoba koje istu pomoć mogu zatražiti. iz teksta članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći slijedi nedvojbeno da je iz zakonskog teksta izostavljen navod o pravu na zaštitu djece i mlađih punoljetnika, žrtava kaznenih djela i obiteljskog nasilja, te trgovanja ljudima. pravo na besplatno pravnu pomoć suženo je na građanske i upravne postupke, te upravne sporove. Time žrtve nasilničkog ponašanja u obitelji ostaju bez mogućnosti zaštite svojih prava u prekršajnom ili kaznenom postupku protiv nasilnika. Kolegica Pusić je prije spomenula, da recimo između ostalog po prijedlogu ovoga Zakona i žrtva nasilničkog ponašanja bi trebala tražiti suglasnost, odnosno izjavu svog partnera koji ju je istukao da bi mogla ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć. No, obzirom da se po ovom Zakonu žrtve nasilja to više nasilničko ponašanje u obitelji to više pravo nemaju onda na žalost neće eto trebati tražiti niti suglasnost partnera. Pravobraniteljica je između ostalog i predložila da se pravo na ostvarivanje besplatne pravne pomoći proširi na područje prekršajnog i kaznenog prava, te da se žrtvama nasilničkog ponašanja u obitelji i trgovanja ljudima omogući korištenje ove vrste pravne pomoći radi zaštite njihovih prava u kaznenom, odnosno prekršajnom postupku. Nadalje, u ovom Zakonu su propisani uvjeti za pružanje pravne pomoći. No, izgleda da će se postojanje ili nepostojanje tih uvjeta prepustiti diskrecijskoj ocjeni službenika i službenica gradskih ureda, Pa se postavlja pitanje ujednačenosti primjene ove zakonske odredbe. Naime, između ostalog članak 5a. kaže da jedan od uvjeta za dobivanje pravne pomoći je to da podnositelj zahtjeva ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da to svoje pravo ostvari. Postavljam pitanje tko će i na koji način utvrditi ispunjava li podnositelj, podnositeljica zahtjeva taj uvjet ili ne i na koji način. Da li ta, koji traži mogućnost ostvarivanja besplatne pravne pomoći da li on ima dovoljno znanja ili ne. I u konačnici kakve to veze uopće ima. Nadalje, za ostvarenje prava na sekundarnu pravnu pomoć potrebno je da se radi o složenijem postupku. Tko će u državnom uredu procijeniti da se radi, da je postupak složen ili jednostavan. Da se podnositelj nema sposobnost sam zastupati. Kakva sposobnost? Poslovna, fizička, psihička, obrazovna, intelektualna, zdravstvena ili neka druga. Da se zahtjev odnosi na nešto što je očito neosnovano odnosno neostvarivo. Koji to službenik će imati u svim tim uredima dovoljno znanja o mogućnostima pravnog sustava procijeniti da li se radi o očito neosnovanom ili o očito neostvarivom zahtjevu. I ono što posebno želim upozoriti u okviru članka 5a. dakle stavak 3. govori se i o sprječavanju objesnog parničenja. Pa ja ću ovako reći. jučer na odboru je predstavnik predlagatelja, eto naveo jedan primjer nekakve prometne nezgode nekoga tko je napravio u Srbiji, a ima dvojno državljanstvo ili ne znam šta je sad pokušao. Ja ću samo ovako reći i konstatirati. Onaj tko nema financijskih sredstava, koji nema dovoljno financijskih sredstava da ja bih ovako rekla ostavi svoje najegzistencijalnije potrebe a da usput pored toga ostvari i pravo na besplatnu pravnu pomoć osobno ne vjerujem da bi toliko bilo objesti u tom parničenju i da bi riskirao da eventualno gubljenjem parnice mora nadoknaditi silne sudske troškove. A kad govorim o tom objesnom parničenju, posebno je po meni upitan onaj zadnji dio stavka 3. gdje kažete ako su očekivanja podnositelja zahtjeva u očitoj suprotnosti sa konačnim ishodima u sličnim predmetima. Molim vas lijepo! Šta to znači? Da će službenik u nekakvom državnom uredu imati pred sobom sve moguće sudske predmete, presude, i onda procjenjivati jesu li ti postupci eto slični onome što bi se moglo očekivati da će se desiti kod rješenja zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć. Smatram da je ovo, stvarno ima apsurdnih rješenja i u ovom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. I konačno, rok za odobravanje besplatne pravne pomoći produžen je na 30 dana, umjesto dosadašnjih 15 jer jer je to u skladu sa usklađivanjem sa Zakonom o općem upravnom postupku, međutim obzirom da se radi upravo o ostvarivanju jednog od temeljnih prava, kroz Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ja osobno podržavam prijedlog pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, da kada je ovaj zakon u pitanju da se, dakle kada je u pitanju Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći uvede rješenje sui generis te da rok za donošenje istoga rješenja, dakle da se ne čeka 30 dana, nego kad je ovaj zakon u pitanju da rok za donošenje bude 15, a ne 30, a ako ništa drugo bi nekakva učinkovitost pravne zaštite ostala makar dijelom ista kao i do sada. u skladu sa svim ovim što sam rekla, u skladu sa pogotovo mojim apsolutnim neslaganjem sa time da se izvješća, pa i ovi pravobraniteljica, između ostalog za ravnopravnost spolova očito ne čitaju, a još manje uvažavaju preporuke i mišljenja, osobno ne mogu dati glas za izmjene i dopune ovakvog Hvala. Obavještavam da je u 10 i 51 minutu prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Sada imamo prvo ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo tu se kroz raspravu stalno povlači da žrtve obiteljskog nasilja neće moći ostvariti pravo na pravnu pomoć iz razloga što će trebati neku suglasnost nasilnika da im se to ostvari. Nasilje je Nasilje je kazneno djelo, prema tome u tom postupku je pravna pomoć uređena Zakonom o kaznenom postupku, i svakako će svaka žrtva imati pravnu pomoć u tom smislu, bez obzira na odredbe o imovinskom cenzusu ovdje u ovom zakonu. Hvala. I replika, gospodin zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Mislim da je kolegica jako dobro sistematizirala razloge i komplicirane situacije zbog kojih bi se ovaj zakon zapravo mogao nazvati zakon kako ne ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć. Umjesto da se stvari pojednostave, umjesto da se ljudima omogući da ostvare tu pravnu pomoć, besplatnu pravnu pomoć zapravo im se komplicira život. Zapravo će ispasti da je nevladin sektor učinkovitiji od Vladinog sektora. Ja ne znam zašto se nije sasvim drugačije pristupilo. Zašto nije napravljena neka analiza, utvrđena okvirna sredstva za jednu godinu i onda na osnovu toga zapravo išlo u koncipiranje zakona. Jer ovako ispada zapravo da je ovaj zakon ima za cilj kako onemogućiti da se dobije besplatna pravna pomoć. Mislim što bi najmanje predlagatelj mogao napraviti, a to je da ovaj zakon pusti u drugo čitanje, iako baš nisam siguran da se on može i popraviti.

jedna od osnovnih primjedbi i stoji kada je u pitanju izmjene i dopune ovog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, je i ta da je ustvari očito na brzinu naravno opet su rađene ove izmjene i dopune, pod izlikom da je Ustavni sud dao određene rokove. Međutim stoji i činjenica da je u međuvremenu održana jedna konferencija koja je u biti okupila na širokoj razini sve zainteresirane strane, sve institucije koje u svemu ovom sudjeluju i nevladin sektor, a pod financijskim, između ostalog, pokroviteljstvom i međunarodne zajednice. I sa te konferencije postoje određeni zaključci i preporuke, ne samo s ove, nego i sa niza ranijih, ali i preporuke i zaključci koji su išli i od strane, ja sam govorila prvenstveno o pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, ali je i pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom dala niz primjedbi i konkretnih amandmana, međutim na žalost ispada da može ministarstvo bilo koje staviti bilo koji svoj prijedlog izmjena i dopuna na svoje web stranice i nek to bude na web stranicama 15 dana ili mjesec dana ili mjesec i pol dan, ali očito da sve ono što se izvan toga raspravlja i preporučuje to kod naše Vlade sluha nema. I onda dolazimo naravno do toga, jučer je predstavnik predlagatelja na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova već najavio da će se i dalje pratiti primjena ovoga zakona, pa ako bude potrebno za koji mjesec ćemo ponovo ići na nove izmjene i dopune Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, i tako valjda unedogled. Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom, na redu je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći s konačnim prijedlogom zakona, koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u proceduru donošenja po hitnom postupku. Prvenstveni razlog što se Vlada Republike Hrvatske odlučila na izmjene i dopune zakona leži u činjenici da je svojom odlukom Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio neustavnost pojedinih odredaba zakona i to članka 5. stavka 2., članka 8., članka 10. stavka 2., članka 37. i članka 53. stavka 2. Također izmjene i dopune zakona predlažu se i radi unapređenja sustava, s obzirom na uočene nedostatke tijekom primjene samoga zakona, stoga ću u svom izlaganju osvrnuti se na najznačajnije promjene koji se predlažu ovim prijedlogom, a sastoje se u sljedećem. Predlaže se promjena članka 5. zakona na način da se propisuje jasan okvir za odobravanje pravne pomoći uređenjem primarne i sekundarne pravne pomoći, taksativnim nabrajanjem postupaka u kojima se ostvaruje pravna pomoć. Osim toga propisuje se i iznimna mogućnost odobravanja pravne pomoći i u svim drugim sudskim postupcima, kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva. Izmjenom ove odredbe izvršava se obaveza sukladno odluci Ustavnog suda, ali i usklađivanje s europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Predloženim izmjenama i dopunama zakona izvršava se i obveza uređena zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 6. travnja 2010. godine o preispitivanju pitanja iz pojedinih upravnih područja, i obveznom usklađenju postupovnih odredaba sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Predlaže se novi sustav imovnih kriterija za odobravanje pravne pomoći kako bi se i u praksi ostvarilo ustavno načelo o pristupu pravosuđu. Isto tako predlažu se iznimke za podnositelje koji ne ispunjavaju potrebne uvjete jer bi im plaćanje troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje obitelji. Precizno se predlažu razlozi kada odvjetnici kao pružatelji pravne pomoći smiju odbiti pružanje pravne pomoći te se zadržava opće pravilo po kojem odvjetnici ne smiju odbiti pružiti pravnu pomoć. Uređuje se postupak povrata iznosa plaćene pravne pomoći i sam postupak raspodjele sredstava kao i uređuje se oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i troškova sudskih postupaka. Odlučivanje o sustavu besplatne pravne pomoći prenosi se na urede Državne uprave. Istaknuo bih, a za što smatram da je važno, da su svi oblici pravne pomoći oslobođeni od plaćanja sudskih pristojbi i troškova sudskih postupaka. S obzirom na iznijeto mišljenja sam da su predložene izmjene i dopune uistinu sadržajne te će se istima unaprijediti i poboljšati sustav pravne pomoći, odnosno omogućiti učinkovitije pružanje pravne pomoći. Stoga ću podržati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Gospodine državni tajniče o ovoj temi smo ne tako davno razgovarali kada smo imali na dnevnom redu Izvještaj o ostvarenim odobrenim zahtjevima za pružanje besplatne pravne pomoći i moram reći da sam zadovoljan što je došlo do predlaganja izmjena i dopuna zakona mada bi bio sretniji da zbog obima promjena ste došli sa novim prijedlogom zakona. Jer ovaj problem čestih izmjena i dopuna zakona doista već stvara užasan problem ne samo građanima nego i onima koji moraju primjenjivati te iste zakone jer sam uvjeren da pročišćeni tekst ovog zakona neće biti objavljen sljedećih 5 godina pa ćemo opet imati situaciju da se služimo zakonom sa 5, 6, 7, 8 izmjena i dopuna i više nitko ne zna niti je siguran koja varijanta zakona je u Hrvatskoj je u primjeni. U izvješću kojega ste u ime Vlade vi podnosili, ali i u izvješću pučkog pravobranitelja postoje dvije stvari koje su jednake. Broj ljudi, broj građana ove zemlje koji su tražili besplatnu pravnu pomoć ili se obraćali pučkom pravobranitelju zbog problema ovrha je na drugom, odnosno trećem mjestu po ukupnom broju i bilježi znatan rast već u prošloj godini u odnosu na pretprošlu. Kada budu vidljivi podaci za ovu 2011. ja sam siguran da taj broj bude trostruko veći no što je bio u vašem prošlom izvještaju i izvještaju pučkog pravobranitelja. Zašto sam to spomenuo? Čini mi se da počesto jednim zakonom ili zakonima građane dovodimo do zida, a onda im eto drugim zakonom omogućavamo, osiguravamo ili obećavamo besplatnu pravnu pomoć. iz analize sadržaja tih zahtjeva, dakle onih kojima je odobrena pravna pomoć, ali i iz izvještaja pučkog pravobranitelja dade se zaključiti da je najveći broj problema građana bio vezan na nepravilnu primjenu zakona, odnosno lošeg rada tijela javne vlasti bilo da se radi o lokalnoj, regionalnoj samoupravi, državnoj upravi ili institucija, odnosno ustanova s javnim ovlastima. Jednom takvom primjeru, gospodine državni tajniče, svjedočimo punih 6 mjeseci i o njemu sam vam prošli put govorio govorio i pokušao ukazati na potrebu paljenja alarma u institucijama javne vlasti. Postoji jedan problem u kojem građani ne mogu zatražiti pravo na besplatnu pravnu pomoć iako su im prava financijska, socijalna i egzistencijalna povrijeđena. A to su postupci ovrha. Nevjerojatno veliki broj građana se javlja, a o tome vam svjedoče i mediji ako ne vjerujete meni. Građani ne dobiju ovršni nalog, račun mu je blokiran, dakle nema nijedan dokumenat na temelju čega bi došao u Državni ured sa zahtjevom besplatne pravne pomoći. Građani i nadalje, državni tajniče, ne dobivaju ovršne naloge, računi im se blokiraju, nema novaca da po listu papira plati 52 kune u FINA-i da bi saznao tko i zašto mu je blokirao ili ovršio račun. Nemaju novaca! Oni znaju da su dobili ovrhu, znaju da im je cjelokupni račun blokiran, niti znaju tko ni za koje potraživanje niti zašto i kamo ti ljudi da krenu? Dešava se i to da u dijelu poslovnica FINA-e službenici građanima ne daju kompletne informacije, ne upućuju ih na mogućnost otvaranja posebnih zaštićenih računa, a u trenutku kada u ovrhu uđe i onaj dio primanja koje je zakonom zabranjen ovršiti, porodne naknade, socijalna primanja, dječji doplatci, građani su pred zidom jer naprosto ta ovršena sredstva više ne mogu vratiti. Događa se da komunikacija između FINA-e i banaka puca i zahtjevi za otvaranjem posebnih računa ne dolaze do banaka i u ovrhu odlaze cjelokupna primanja. Čak i po ugovorima o bankarskim kreditima sklopljenim nakon 2008. godine jer znamo da smo mijenjali zakon 2008. i ograničili ovrhu na jednu trećinu primanja. Bilo je i dosta ljudi koji se javljaju koji su u ugovore kao dužnici ili su dužnici sklapali prije 2008. kada je ugovorom bilo omogućeno davanje suglasnosti na ovrhu cjelokupnog računa. Javljaju se ljudi čije su invalidnine blokirane, ovršene. Javljaju se građani kojima je banka blokirala račun za potraživanja iz 1994. godine. Prekjučer, recimo taj slučaj. Zašto sam vam to naveo? Ti građani nemaju nijednu ispravu nijedan dokumenat na temelju kojeg bi pokušali zaštititi svoje interese tražeći besplatnu pravnu pomoć. Nemaju financijskih sredstava da plate javnoj vlasti FINA-i dokumente na temelju kojih bi došli do spoznaje ili činjenica tko i zašto. To je klasični primjer kada određenim zakonima i postupanjima tijela javne vlasti, građane tjeramo u situaciju da od države traže besplatnu pravnu pomoć i nalaze se u začaranom krugu. Ljubazno vas molim po drugi puta i upozoravam. U sustavu ovrha u provedbi toga niti u FINA-i niti u bankama, štedionicama, kreditnim unijama i kod ovrhovitelja nešto ne štima. Netko ne zna svoj posao ili ga ne radi kako treba, a to je moguće zato što nadležna tijela nadzora i kontrole ne reagiraju na svakodnevne sudbine građana koji se pojavljuju u medijima. Naprosto ne mogu vjerovati da dnevni primjeri koji izlaze u javnost sa imenom i prezimenom građana, sa točnim podacima i situacijama nisu dostatni, nisu dovoljni da netko veli dobro, shvatili smo, idemo konačno u nadzor da vidimo što se to događa. I najnoviji primjeri ovo je idealno ako radnik građanin, radnica, službenik ostane bez posla, banke koje su mu dale kredit povećavaju mu kamatu jer je veći kreditni rizik. Ovo je idealna situacija. Ljudi koji ostaju bez posla za strane banke u Hrvatskoj snose veći kreditni rizik pa im povećamo sada kamate. Kako će ih naplatiti? Ovrhom. Kojim dokumentom da se taj čovjek pojavi pred državom temeljem ovog zakona da potraži pravnu pomoć? Mislim da je previše slučajeva i sudbina javno svjedočeno da i vi kao Ministarstvo pravosuđa nadležno za nadzor ovrhovitelja, Ministarstvo financija za FINA-u, a guverner Hrvatske narodne banke za banke konačno velike gdje je nastao problem, tko je za to kriv i koje su mjere poduzete da se sustav poboljša, da se ispravi, popravi kako ne bi imali 10 ili 5 tisuća zahtjeva građana za besplatnu pravnu pomoć. Zahvaljujem. I uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege već su kolege prije mene manje više sve detaljno objasnile što nam donosi ovaj prijedlog zakona, pa se ja neću ponavljati u tom dijelu. Želim izraziti potporu ovom prijedlogu zakona jer mi se čini da će se na ovaj način kako se ovim prijedlogom uređuje povećati broj korisnika koji će moći ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć. Ja ću se u nekoliko rečenica osvrnuti na kategoriju ljudi koja je i u ovom prethodnom razdoblju dakle od početka primjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći tražila ostvarivanje toga prava, a to su osobe sa invaliditetom i to one osobe sa invaliditetom koje su slabog imovnog stanja, dakle koje ne rade i koje nisu u mogućnosti i vjerojatno nikada neće biti privređivati same za svoj život. Željela bih ovom prigodom evo pohvaliti odredbe ovog prijedloga zakona koje se i odnose na osobe sa invaliditetom iako možda to u samim člancima i ne piše da se odnosi isključivo na njih, ali ja iz tih odredbi to iščitavam. Stoga kao npr. u članku 9. u stavku 2. kada kaže da se iznimno od stavka 1. pravna pomoć može odobriti podnositeljima zahtjeva koji i ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ako je ako je imovno stanje takvo da bi obzirom na stvarne i predviđene troškove postupka plaćanje troškova postupka ugrozilo ugrožavanje podnositelja zahtjeva članova kućanstva. Često i plaćanje sudskih pristojbi i plaćanje troškova postupka osobama s invaliditetom koji žive od osobnih invalidnina, tuđe pomoći, njega itd. ne mogu biti dostatni prihodi i ne smiju se uračunavati u prihode već i po do sadašnjem zakonu ti primici se nisu uračunavali u primitke. Tako da evo drago mi je da se i ovom prigodom mislilo i na takvo ja ću reći teške kategorije osoba s invaliditetom, teške u smislu materijalne mogućnosti. Međutim, ono što mi se čini da ovdje još trebalo napomenuti, a to je kada se radi o imovini koja se neće uzimati u obzir kada će se odlučivati o odobrenju zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć. Znamo da su stanovi ili kuće koje služe za život korisnicima odnosno tražiteljima ovoga prava. Međutim, čini mi se da je to u jednom dijelu trebao biti i automobil i on jest do određene vrijednosti opisan u članku 9. Međutim, ta vrijednost koja prema ovom članku iznosi po mom mišljenju, a kada su u pitanju osobe sa invaliditetom premalo dakle 18 najnižih mjesečnih osnovica za za obračunavanje plaćanja doprinosa i obveza za obvezna osiguranja. Pa sam stoga evo i u tom smislu ja predložila jedan amandman koji vjerujem da ćete razmotriti i ja se nadam i prihvatiti, a to je da se u članku 22. ovog prijedloga zakona doda još nešto, a to je da se se tim člankom izmijeni i stavak 3., odnosno ne kompletan stavak 3. nego da se u stavku 3. članka 25. dosadašnjeg zakona doda alineja 3 koja će upravo uvrstiti automobil koji je ortopedsko pomagalo, koji mora biti prilagođen, dakle prilagođen je automobil koji koristi osoba s invaliditetom kao ortopedsko pomagalo do vrijednosti 100 tisuća kuna. To je realno da se za tu neku cijenu može kupiti pristojan automobil koji koristi osoba s invaliditetom. Nemojmo zaboraviti nije samo problem kupiti automobil, komande koje se u vozilo ugrađuju nisu jeftine i osoba s invaliditetom i to mora isfinancirati. Ne odlučuju se baš previše na ovakvu investiciju, ali oni koji ne mogu koristiti sredstva javnog gradskog prijevoza zbog toga što ne mogu savladavati transfere kolica, autobus, kolica, sjedalo u autobusu, tramvaju ili bilo kojem drugom prijevoznom sredstvu jednostavno su prisiljena koristiti osobni automobil kao ortopedsko pomagalo. Evo uz ovaj amandman i ovo što sam navela želim još istaknuti da kao što sam već rekla podržavam ovaj prijedlog zato što mi se čini da će ipak veći broj korisnika moći ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć, a to je ono što je u konačnici cilj

da ćete ga moći prihvatiti. Ističem da je on usuglašen sa osobama s invaliditetima, dakle da s njihovim krovnim organizacijama pa vjerujem da ćete evo i na njihovo zadovoljstvo prihvatiti ovaj moj amandman. Hvala vam najljepša. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti završnu riječ? Da. Uvaženi Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem vam svima na dobroj i iscrpnoj raspravi i samo nekoliko komentara koje mislim da mogu ustvari dodatno i konačno pojasniti raspravu. Naravno da ovaj zakon ima, prije svega se mora konstatirati da je donošenjem ovog zakona i to je već netko od zastupnika, više zastupnika isticalo, prvi puta u Hrvatskoj je uveden integralni sustav besplatne pravne pomoći u slobodnoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naravno, vrsta pravne pomoći bilo je i ranije no ovdje je prvi puta postavljen zakonski okvir i uspostavljen sustav i to na temelju analize koja je činjena i na temelju prilagodbe i pripreme sustava od 6 mjeseci prije njegovog praktički uključivanja građana u ovaj sustav 1. veljače 2009. godine. To ne valja zaboraviti, to je snažan argument in favorem i htijenju da se kvalitetno uredi ova osjetljiva materija. Drugo je vezano uz ustavnu odluku. Ovdje je bila više puta spominjana odluka Ustavnoga suda, nitko ne bježi i naravno da je predlagatelj bio u obvezi unijeti u tekst zakona razradu odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske. isto valja reći da je osporeno 20 članaka ovoga zakona, da je osporavano 20, a da je Ustavni sud reagirao samo u odnosu na dva članka i tri stavka u tri članka. Nije to malo, ali sasvim sigurno Ustavni sud nije nijednim svojim izričajem niti osporio koncept koncept ovoga zakona i sustava pružanja besplatne pravne pomoći kako je to ovim zakonom utvrđeno.

poglavlja 23. i sasvim sigurno se ne moramo bojati tog monitoringa i implementacije svih propisa koje smo donijeli. Upravo u tom smislu, ne samo monitoringa nego poboljšanja postojećega teksta intervenirano je u niz rješenja koja su prije svega pravno, tehnički, ali onda dijelom i supstancijalno vidjevši što se u praksi nije pokazalo, pokazalo se previše sporim, neučinkovitim ili ili što je u praksi moglo malim koracima doći do puno većih poboljšanja. Ono što valja istaći isto tako da je povećan krug pružatelja usluga besplatne pravne pomoći i to ne od strane nekompetentnih institucija. Ovdje moram uistinu reagirati, nakon 20 godina rada u hrvatskoj državnoj upravi da je kontinuirano jedan krug ljudi, jedan krug stručnjaka obilježavan sa bešćutnošću i birokratskim impulsima. To jednostavno nije točno, a nije točno upravo uz pružanje besplatne pravne pomoći i pravne pomoći. Ministarstvo pravosuđa vrlo pomno osluškuje reakciju građana i imali smo vrlo malo prigovora, iznimno malo prigovora, a a puno pohvala na način kako to čine službenici ureda državne uprave i mislimo da daljnjom edukacijom, da su dovoljno kompetentni i da je krug pružatelja na taj način proširen in favorem ponovno građena. Ovakvo rješenje isto tako nije neutemeljeno u komparativnoj praksi. Naravno iz komparativne prakse uvijek možete izvući jedno i drugo rješenje i to rješenje hrvatskog kombiniranog modela, mješovitog modela postoji i u drugim zemljama i pokazuje se učinkovitim. Ono što sigurno nije točno, a to je da je ovim zakonom sužen krug mogućih korisnika besplatne pravne pomoći. Ovaj zakon nije …/Ne razumije se./… zakon, on je postavljen i u početku kao zakon koji ima visoke ciljeve koji hoće pravnim instrumentarijem postizati na način način koji je najučinkovitiji i zato se ne srami ničega. Jednostavno priznaje svoje pogreške koje zamjećuje u praksi i daje ih u bilo kojem političkom trenutku. Ispravljaju se tri mjeseca, šest mjeseci prije izbora, godinu dana prije izbora, prije dvije godine. Njega ne valja jednostavno politizirati. I ono što mi se čini da je izvor svih nedaća u svemu i svih sukoba, a to je da li je ovim Zakonom u stvari dobro izbalansiran među odnos pružatelja udruga kao pružatelja i odvjetnika kao pružatelja pravne pomoći. Najbolji odgovor su vam uvijek građani, korisnici pravne pomoći. pomoći. Oni će uvijek izabrati kvalitetu i oni su je izabrali. Ovdje pokazatelji iz izvješća i svega upravo na to ukazuju. Ponavljam i završavam. Sasvim sigurno mora se, ovaj se sustav mora usavršavati ali on nije ne sustav. On je kvalitetan sustav, sustav koji traži svoje dorade ali sustav koji je postavljen in favorem krajnjim korisnicima korisnicima i izbalansiran u odnosu na pružatelje. U odnosu na amandmane samo izjašnjavanje. Što se tiče Odbora za zakonodavstvo amandman se prihvaća. Što se tiče Odbora za pravosuđe amandmani se prihvaćaju i što se tiče amandmana uvažene zastupnice Ljubice Lukačić isto tako amandman se prihvaća. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo i jedan ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Pa državni tajnik je u svom završnom obraćanju dva puta, barem dva puta opetovano ponovio da se ovim prijedlogom zakona, izmjenama i dopunama proširuje krug osoba na koje se primjenjuje Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Ja postavljam pitanje gdje su, jeste upravo ste tako rekli, i ja postavljam pitanje gdje su onda tu žene, djeca žrtve obiteljskog nasilja kada se radi o prekršajnim postupcima. Valjda se, pretpostavljam da se misli da u tim postupcima bi trebala država biti ta koja će zastupati ženu uglavnom u liku i djelu osobe iz policije. Ma molim vas lijepo, pa dajte malo provjerite koliko se, u koliko slučajeva se kada je u pitanju prekršajni postupak policija pojavljuje u tim postupcima pred sudom kao oni koji će štititi ženu žrtvu nasilja. Ona je prisiljena ili to činiti sama ili uzimati odvjetnika, a to može uzeti sad nakon ovog Zakona jedino ako ima novaca. O tome ja govorim i o tome sam govorila u svojoj raspravi. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o ovoj točci i glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.